Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku broj 10. Inače da kažem zastupnicama i zastupnicima. Danas ćemo još odraditi ove 2 točke pa ćemo onda prekinut i sutra ujutro nastaviti, sutra sve odglasati ove točke koje smo do sada odglasovali, a onda bi u petak ostalo samo glasovati proračun

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za rad i socijalno partnerstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ivica Mladineo, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima idemo sa prijedlogom da se mjesečna osnovica koja je propisana za po Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i potencijalna kulturno umjetnička stvaralaštva koja se plaća za samostalne umjetnike na osnovu koeficijenta koji je propisan na osnovu prosječne plaće, bruto plaće 1,8 prethodne godine i u ovoj godini 2009. ta osnovica je 8 tisuća 952 kune, a koeficijent je 1,2. Na osnovu prijedloga Ministarstva kulture koji u svom proračunu osigurava ta sredstva, predloženo je da koeficijent se smanji sa 1,2 na 0,8.

tokom mjeseca znači na razini godine ukupno smanjenje bilo bi 16 milijona i 652 tisuće kuna. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. Uvaženi zastupnik Goran Beus Richemberg, u ime kluba HNS-a. Izvolite.

Pred nama je jedan prijedlog koji zaslužuje puno više pažnje nego što ćemo mu doista posvetiti. Ako ste slušali pomno državnoga tajnika, radi se o tome da se sreže ni manje ni više nego za jednu trećinu davanja za slobodne umjetnike. E sad tko su slobodni umjetnici? Ako izuzmemo uvjetno rečeno možda 10-tak, 15 ljudi kojima tamo nije mjesto, a to su oni koji za novogodišnji koncert uzmu po 80, 90 tisuća eura, a primaju iz državnoga proračuna plaću kao slobodni umjetnici. Takvih je dakle vrlo malo, onda je to more. Ne govorim o apsolutnom broju, ali to je zapravo jedna masa ljudi koji žive na rubu egzistencijalnoga minimuma. To su glumci koji nemaju stalni angažman u teatru. To su plesači, glazbeni umjetnici, to su slikari dakle. To su ljudi koji su bačeni na tržište u jednome sektoru u kojemu nema tako puno posla i u kojemu potražnja ne raste, nego u vremenima krize ozbiljno pada. To su ljudi koji za svoj nastup mogu i to su sretni ako dobiju honorar od 500, 600, 800 kuna, za razliku od nekih koji kad bi da odu u Škabrnju traže 25 tisuća eura. Oni nemaju tu sreću. Oni nemaju sreću pjevati i plesati na Stradunu za novu godinu i inkasirati 90 tisuća eura. Niti u nekim drugim gradovima. Oni naprosto nemaju tu sreću. A među onima koji imaju tu sreću, ima puno tzv. slobodnih umjetnika, i jao njima kad se na njih primijeni ovo smanjenje. Kako će ih to teško pogoditi. Ali zbog njih treba li ugroziti sve ove druge? A među njima je i mnogo onih o kojima, bez kojih hrvatska kultura ne bi bila to što jest. Mnogo je onih koji su zbog toga što rade mnogo puta proslavili Hrvatsku i hrvatsko ime, ali nisu imali tu sreću da budu u nekom stalnom ansamblu, da se proslave kao umjetnici komercijalnoga tipa, uvjetno rečeno, odnosno ljudi koji dobro prolaze na umjetničkom tržištu ili su naprosto u godinama kada ih konkurencija istiskuje iz prvog, drugog i trećeg plana. Evo naprasno, jedna trećina onoga što se izdvaja da sutra kad odu u mirovinu ne budu gladni kruha će se smanjiti. A to u konačnici znači da će imati i manje mirovine. E pa ne bih volio ikome od nas tu sudbinu da dijeli one mirovine koje ti ljudi dobivaju. To su užasno male mirovine. Nakon 40 godina umjetničkoga života i rada, dolaze u poziciju da jedva spajaju kraj s krajem. A dobili su tu taj status baš zato što je društvena zajednica procijenila da na tržištu nisu u stanju osigurati sami sredstva za život, ali ono što stvaraju i što nam prenose u duhovno bogatstvo ima svoju vrijednost i vrijedi to očuvati. Razmislimo dobro košta li ovih 2 milijuna kuna godišnje stvarno ovu državu da se izađe iz krize? Čudi me što je Ministarstvo kulture stalo iza ovoga prijedloga. Bilo bi mi normalno da je Ministarstvo financija tražilo, jer to nije njihov fah, oni to ne moraju razumjeti, ali da Ministarstvo kulture traži ovako nešto, e to me čudi. Pomalo i žalosti. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Najprije bih, gledam hoće li me tužno gledati kolega Beus ili veselo. Ne Ne želim umanjiti nimalo doprinos slobodnih umjetnika koji imaju u Hrvatskoj. Možda ima i koji previše na tom popisu od Ali situacija koja je dovela do toga da nas danas novinari salijeću kako reagiramo zbog toga što više ne možemo popiti vodu, ni počastit jednog gosta, ni kavu dobiti u Hrvatskom saboru kao zastupnici. Evo ja kao predsjednik Odbora za financije i državni proračun, ne tužim se nego samo konstatiram, nemam ni službenog mobitela. Nemam nijedne kune za reprezentaciju. Zato što nam je smanjenja plaća 10, pa 5, pa 4%, 19%. I neka je situacija je takva, moramo svi pretrpiti. Iz ovoga svega što je kolega Beus govorio može se naći dosta toga opravdanja za takav nastup i ja ga pronalazim isto tako. Ali dojam se može steći kao da država nešto oduzima od slobodnih umjetnika, kao da njima smanjuje plaću. Nije država njima daje i sada je u situaciji da ne može toliko izdvajati, nego izdvaja malo manje. Država plaća doprinose za njih godinama doprinose izdvajala po koeficijentu 1,2 na prosječnu plaću, a sada zbog ovakve situacije i zašto Ministarstvo kulture? Zato što je to rashod na stavci rashoda Ministarstva kulture pao u procjeni stavki koje treba uštedjeti. Predložilo je i smanjenje te stavke da se radi umnožak sa 0,8 i tako se dođe do evo mjesečne uštede od milijun 387 tisuća ili godišnje 16 milijuna i nešto kuna. Ne oduzima ništa država njima, nego im zbog ovakve situacije manje daje. A ako bude bolja situacija, a vjerujem da hoće, valjda ćemo i mi moći popiti čašu vode ovdje, kavu popiti jednog dana, a onda vratiti doprinose za ovih tisuću slobodnih umjetnika koji će se možda jednog dana iskristalizirati pa biti koja desetina manje. Klub HDZ-a podržava donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I sada je na redu pojedinačna rasprava. Uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite uvaženi zastupniče. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Imam nekoliko pitanja. Prvo u obrazloženju zakona, kada se navodi zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva navodite "Narodne novine" broj 43/96., 44/96. i 127/00. od 2000. dakle. Moram vam reći da u broju "Narodih novina" 127/00. nema ničega objavljenog što se zove Zakon o pravima samostalnih umjetnika. je u tim "Narodnim novinama" su objavljene, odnosno Zakon o porezu na dohodak, koji je jednom svojom odredbom van snage stavio tri članka ovog zakona. Pa ubuduće vas molim kada dajete prijedlog zakona u Sabor točno navodite na koje zakonske akte se pozivate u pisanju novog prijedloga zakona. Dakle Zakon o porezu na dohodak je trebalo pisati "Narodne novine" 127/00.. To je radi fer i korektnog odnosa prema nama zastupnicima. Jer neki od nas idu čitati te zakone kako su prije izgledali nego što ih vi predlažete promijeniti. To je prvo. Drugo. U obrazloženju je napisano da na teret državnog proračuna se plaćaju doprinosi za tisuću 310 samostalnih umjetnika. Išao sam tražiti sve izmjene i dopune zakona od '96. nadalje i došao do Pravilnika o postupcima i uvjetima iz 2004. i moram priznati da sam se iznenadio zbog dvije činjenice. Prvo što je tim pravilnikom u članku 8. jedini kriterij mjerljiv prema kojem netko steče pravo da država za njega plaća doprinose. A sada vas molim da li sam u krivu, pa ću pročitat "Smatrat će se da je bavljenje umjetničkom stvaralaštvu i djelovanjem samostalnih umjetnika, jedino i glavno zanimanje ako prethodne tri godine nije ostvario prosječni ukupni godišnji dohodak izvan umjetničkog stvaralaštva i djelovanja za prethodne tri godine". Najprije u tri godine pa u prethodne tri godine "veći od prosječnog dohotka radnika u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu". Jel to znači prosječna plaća radnika? Što znači pojam prosječni ostvareni dohodak radnika? To moram priznati taj pojam do sada tu vrijednost, tu veličinu nikada nigdje još nisam našao. Prosječni ostvareni dohodak radnika u Republici Hrvatskoj. Ako je to prosječna plaća, to znači da svi oni slobodni umjetnici koji zarađuju manje od prosječne plaće radnika, imaju pravo da za njih država plaća doprinose. Ali kada? U protekle tri godine, za prethodne tri godine. Ja ovaj članak 8. kada bi ga morao primijeniti, vjerujete mi ne znam kako bi to protumačio. Pa razmislite gospodine državni tajniče da je došlo vrijeme da se ovaj pravilnik ozbiljnije sredi. Posebice zbog ovakvih pojmova koji više u Hrvatskoj više ne postoji. Postoji bruto plaća, prema svim propisima, a neto plaća je statistički izračun, a ne službeni podatak. Nadalje, pod pojmom samostalni umjetnik i želje države da potiče kulturno i umjetničko stvaralaštvo, a to su mi mnogi na komentarima na internetu sugerirali da su to recimo sadašnje i buduće Krleže, Meštovići. Međutim, u pravilniku između ostaloga postoji recimo stavka 5. glazbeno stvaralaštvo, pa skladatelji klasične glazbe, pa onda dolaze skladatelji zabavne glazbe. Pa su onda izdavači, izvođači zabavne, pop, rok i narodne glazbe. Dakle, pjevači narodne glazbe imaju pravo da država za njih plaća doprinose. Pod kojim uvjetima? Da ima najmanje 200 minuta umjetniče relevantne novosnimljene glazbe, izvedene na koncertu ili na radiji i televiziji. Ili ako se glazbom bave duže od 20 godina i to relevantnom glazbom. Nemam ništa protiv i dobro je da država štiti kulturne radnike, posebice zbog toga što su i oni prisiljeni biti na tržištu. Ali ja bih volio da objavite popis tih Građani ove države koji na teret proračuna ostvaruju tako značajna prava a u ukupnom iznosu je to oko 50 milijuna kuna.

Dakle, ja smatram da država mora gospodine državni tajniče objaviti i javno učiniti dostupni podatak koji su to građani koji na teret državnog proračuna **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Oprostite uvaženi zastupniče Lesar. Uvaženi zastupniče Kajin, ovo ne prihvaćam kao prijavnicu jer ovo nije dostojno Hrvatskog sabora niti saborskog zastupnika. Izvolite.

li to ova sparina kriva nervozi u Sabornici? Dakle, država ima obavezu spram poreznih obveznika javno učiniti dostupnim popis onih koji godišnje koštaju 50 milijuna kuna. Ja se ne bih iznenadio da su na tom popisu.

Obraćam se državnom tajniku. Dakle, ne bih se iznenadio da su na tom popisu umjetnika narodne i zabavne glazbe recimo i Thompson. Ne znam ja. Zašto bi ja nekome morao vjerovati dok se službeni podaci ne objave. Ili da su na tom popisu i neke cajke kao što se veli koje se javno ne smiju izvoditi. Dakle, imamo pravo znati imena tisuću 310 korisnika 50 milijuna kuna na teret poreznih obveznika. Na internet stranicama Ministarstva kulture izvolite to objaviti. Hvala.

Ja se izvinjavam. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo zastupnici. Da, Thompson navodno i on je jedan od njih, od tih tisuću 310 korisnika ovih prava. Čovjek pjeva na koncertu za 25, 30, 50 tisuća eura, kupuje Penthouse u Zagrebu za 10 milijuna kuna, suvlasnik je ako se ne varam Croatia Recordsa ili tako nečega, huška Hrvata na Hrvata, širi međuetničku netrpeljivost i na platnom je spisku kao zaslužni umjetnik valjda zbog propagiranja ustaštva. U ovoj zemlji doista takvim pojedincima treba reći dosta i trebamo se doista upitati dokle će pojedinci tako nastupati. Čovjek poput njega koji poručuje da je predsjednik države izdajnik ne može biti na tom spisku. Lako za Kajina, ali država čiji je predsjednik "veleizdajnik" financira jednoga Thompsona. Po čemu je on rodoljub a po čemu bi ja trebao u ovoj zemlji biti izdajnik? On je rodoljub zbog toga što tobože ustašuje a ja koji s gađenjem govorim o tom razdoblju. Kada bi netko u jednoj Njemačkoj pozdravljao "Poštovana gospodo zastupnici" sa "Sieg hail!" kao što on otvoreno prkosi pozitivnim propisima Republike Hrvatske i pozdravlja "Za dom!" on bi trenutno završio u zatvoru. Kada bi netko u jednoj Njemačkoj pjevao u Auschwitzu i Gradiški Staroj ili ovom Mauthausenu ili Dachau kao što to on to čini u Hrvatskoj pa on bi smjesta taj pojedinac završio u ludnici.

na dnevnom redu je Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima. I molim vas govorite o temi. Ne govorimo o popisu, govorimo o tome zakonu. **Kajin, Damir (IDS)** Ne, ja govorim o temi. .../Govornici govore u glas, ne razumije se./... Hrvatska država dopušta. Ja govorim o Zakonu o izmjeni Zakona o doprinosima. Govorim o pojedincima koji zlorabe taj zakonski prijedlog. Govorim o pojedincima koji na taj način duboko usuđujem se reći vrijeđaju građane Hrvatske. Ovom bukaču koji može to je istina okupiti 10, 20 tisuća ljudi treba poručiti da se u ovoj zemlji nekažnjeno ne može ustašovati. Policijska uprava dole u tom Biogradu ustvrdila je da nema kaznenih elemenata za njegovu odgovornost. Ja mislim da tim pojedincima nije mjesto u službi. I u Istri su isto tako skandirali "Ubij, ubij Kajina!" pa je onda policija rekla pa nije to bilo rečeno na koncertu za što je on odgovoran nego o tome se skandiralo nekoliko minuta prije nego se on pojavio na tom koncertu.

se ne čuje./... Šta se galami tamo prijeko? Da. Što se gospodo zbiva u ovoj zemlji? U ovoj zemlji ti pojedinci doista guraju Hrvata protiv Hrvata. Nestalo nam je Srba, nema ih, Bošnjaci su jadni kao i mi, Slovenci nam spašavaju sezonu. Što ćemo? Nego treba naprosto u vrijeme ove krize građana Hrvatske gurnuti .../Govornici ne držite se teme. Opominjem vas posljednji put, oduzet ću vam riječ ako se nećete držati teme. Nemojte to činiti molim vas. Držite se teme. Vi ste pametan čovjek, kandidat za predsjednika države držite se teme. Poštujte propise koje smo sami donijeli, a to je Poslovnik. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Da, držim se teme, upozoravam ono što se dešava na političkoj pozornici Republike Hrvatske, kamo nas ovi bukači mogu gurnuti i tko u ovoj zemlji ne poštuje Ustav i pravni poredak. Konačno, ja bih isto tako postavio pitanje kad govorimo već o poštivanju pravnih propisa, po čemu bi on npr. trebao biti veći legalista od mene, po čemu bi se on trebao boriti za pravnu državu, ako negira da je jedna Republika Hrvatska između ostalog stvorena i zaslugom antifašističkog pokreta. Jer da nije, nikada jedna Istra, jedna Rijeka, jedan Zadar ne bi bili danas u Republici Hrvatskoj. Po čemu je on veći rodoljub od Damira Kajina, ako je kao što neki kažu dezertirao '91. iz postrojbi Hrvatske vojske? Ja mislim da sam imao potrebe, između ostalog, ovo kazati, kao što ću to točno govoriti između ostalog i na konferencijama za tisak, kao što sam spreman danas ili sutra reći da se IDS spreman odreći onih 10% za financiranje stranaka, ali ne pod uvjetom da Jadranka Kosor i HDZ raspoređuje tih naših 10. možemo mi tih 10% rasporediti za funkcioniranje opće bolnice ili za nekog drugog projekta u Istri, Rijeci, Zadru, Šibeniku, onda nema problema. Ali mislim da nam ni gospođa Kosor ni HDZ taj novac ne može oduzeti. Jednom rječju, poštovana gospodo, ovaj je zakon u najmanju ruku delikatan, ukoliko ga pojedinci poput Thompsona na jedan takav grub način kompromitiraju. Razumljivo da to nije slučajno, razumljivo da je to izraz političke volje većine u ovome Domu odnosno Vladi, ali ni ta većina neće zauvijek biti na čelu ove države. Toliko i hvala vam. Prekasno ste se javili za repliku, već je završio. Idemo najprije na povredu Poslovnika, uvažena zastupnica Ana Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Zastupnik Kajin povrijedio je članak 210. Poslovnika, ali sada to više nema smisla, jer je on nas odmaltretirao već govoreći deset minuta potpuno mimo točke dnevnog reda. Vi ste mu odavno trebali oduzet riječ, ali je to očito najmoćniji zastupnik jer njemu nitko ništa ništa ne može, a osim što je promašio temu je još niz netočnosti rekao pa i o tome tko je na popisu plaćanja doprinosa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvažena zastupnica, ja sam postupio po Poslovniku, a vi niste uopće naveli koji je to članak Ivan (HDZ)** Govorili ste. Govorili ste. Ja sam postupio po Poslovniku i upozorio sam uvaženog zastupnika koji je točno i upozorio sam ga da ću mu oduzeti riječ ukoliko to nastavi. Prema tome, Poslovnik je poštivan i ja kao predsjedavajući sam ga poštivao. Imamo ispravaka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Nikada ne bih ulazio u to kako se tko priprema za raspravu, ali s obzirom na iznijeti netočan navod koji je kazao kolega Kajin da je Marko Perković Thompson na popisu samostalnih umjetnika kojima država plaća doprinose. To nije točno, jer da se malo pripremio onda je mogao i to vidjeti da nije, ali očito, vjerojatno je i znao, ali je namjerno to sad malo zlorabio ovu poziciju. Nije, nije na popisu i to tko god želi može provjeriti ako se imalo priprema za ovu temu. Ovog trenutka sam razgovarao s ministrom Biškupićem i uvaženi umjetnik kojeg vi spominjete ovdje nije na tom popisu u Ministarstvu kulture.

Ivan (HDZ)** Molim vas! Oduzimam vam riječ da dalje govorite o toj temi! Izvolite, ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Sunčana Glavak. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolega Marić je već ispravio. Naravno da je ovo bila najbolja pozornica i kada se spominje ime Marka Perkovića Thompsona. Dakle, uvaženi kolega Kajin, Ministarstvo kulture ne treba objaviti popis, već su imena, odnosno popis svih umjetnika nalazi se na stranicama Zajednice samostalnih umjetnika, provjerljivo istog trenutka pa mislim da možete pogledati. A još nešto želim ispraviti. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica nikome ne raspoređuje 10% sredstava, očito najviše voli političke stranke, kao što to zna narod reći, kad ih se udari po džepu. Dakle, predsjednica stranke je preporučila i ostalim strankama da 10% ukoliko mogu se odreknu… A ukoliko ne, eto imaju pravo rasporediti svoja sredstva … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem! To više ne spada u ispravak netočnog navoda! Molim vas, držimo se Poslovnika. Važi za sve, zaista za sve. Ispravak netočnog navoda, Ivan Bagarić. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolega Marić je ispravio netočan navod kojeg sam ja htio ispraviti. Meni je ostalo jedino konstatirati žaljenje da ovdje prejudicira i izmišlja tko se nalazi sve na popisu onih zaštićenih, onih koje financira Hrvatska država, a da pri tome ne poštiva pravila ove države i da ne zna pri tome da Hrvatska država postupa onako kako je u skladu sa zakonima, pa makar financirala i one koji nisu na Bleiburgu prozovu ustaškim dernekom i nikad se zbog toga ne ispričaju. Dobro, hvala lijepa. Međutim bih zaista zamolio zastupnike, a posebno vas uvaženi zastupniče, a ja kažem svakome uvaženi pa i vama, nemojte ići sa takvim raspravama u Saboru sa neprovjerenim činjenicama i na tome zasnivati svoju raspravu. Vi ste ipak kandidat za predsjednika Republike. Vodite i o tome računa. Hvala lijepa. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Ne. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.